Financijske agencije za 2012. godinu Podnositelj izvješća je Nadzorni odbor Financijske agencije temeljem članka 21. Zakona o financijskoj agenciji. Materijal ste primili. Vlada RH je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun, njegovo ste izvješće primili na sjednici. Uvodno će obrazložiti izvješće predsjednica uprave Financijske agencije gospođa Anđelka Buneta, izvolite. Poštovana potpredsjednice, zastupnici i zastupnice Hrvatskog sabora, pred vama je godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2012. godinu pa mi dozvolite da u kratkim crtama kažem ono što Naše poslovanje se odvijalo u dva osnovna poslovna segmenta. Prvi je segment poslovi za financijsku industriju korporativne klijente a drugi čine poslovi za državu i poslovi koji smo obavljali temeljem javnih ovlasti. Prihodovno to iznosi 67% od komercijalnih djela poslovanja a 23% prihoda od poslova za državu i temeljem javnih ovlasti te 10% od građana. 2012. godina bila je i godina u kojoj je završilo razdoblje primjene tranzicijske strategije FINA-e za razdoblje 2009.-2012. čijom čijom provedbom je FINA napravila zaokret u poslovanju i pokrenula trendove pozitivnog financijskog poslovanja. U sklopu tranzicijske strategije proveden je i program zbrinjavanja viška zaposlenih 2010. godine, izdvojeni su poslovi sa gotovinom u posebnu tvrtku Kćer i uvedena je striktna kontrola troškova i investicija. Tijekom 2012. godine dokapitalizirali smo tvrtku Kćer Fina GS, usvojili program njenog restrukturiranja i konsolidacije koji je već u prvoj godini primjene rezultirao pozitivnim financijskim rezultatom na što smo izuzetno ponosni jer smo spasili 480 radnih mjesta. Činjenicu da je RH ušla u EU iskoristili smo za usvajanje najbolje europske i svjetske prakse koji smo implementirali u našu novu inovacijsku strategiju koja je namijenjena razdoblju 2013.do 2017.godina. cilj nam je više se orijentirati na usluge sa visokim stupnjem dodane vrijednosti koje smo u mogućnosti pružiti kroz našu poslovnu mrežu širom Hrvatske jer smo prisutni na lokalnim razinama. Naravno, ne zanemarujući tradicionalne poslove FINA-e dokle god za njima postoji potražnja na tržištu. U izvješću smo dali podroban popis poslova koji su obilježili 2012.godinu tako da se na njih ne bi osvrtala. Posebno bih naglasila da smo pored podrške implementaciji svih servisa i aktivnosti u poslovnim sektorima proveli najznačajnije aktivnosti u konsolidaciji informatičke podrške i ukupne racionalizacije troškova u poslovanju FINA-e u 2012.godini. Iznijela bih samo nekoliko najznačajnijih pokazatelja poslovanja. FINA je u 2012.ostvarila ukupni prihod od 777,7 milijuna kuna, rashode 708,7 milijuna kuna. u usporedbi sa 2011.godinom prihodi su manji za 5%, a rashodi su manji za 7%. Ovakvi pokazatelji doprinijeli su ostvarenju bruto dobiti u iznosu od 69 milijuna kuna što je 29% više od ostvarene dobiti u 2011. Redoviti prihodi FINA-e u tradicionalnim poslovima kao što su platni promet, NKS, prihodi od stanovništva iz godine u godinu bilježe pad i nije ga jednostavno supstituirati novim poslovima na kojima kontinuirano radimo. Npr. omogućeno je plaćanje računa Maestro, Mastercard karticama svih izdavatelja, evidentiran je rast potražnje za digitalnim certifikatima i korištenjem elektroničkih servisa kao što je e-račun, e-potpis, vremenski žig. Prihodi u tom segmentu povećani su za 94% ali to nije bilo dovoljno da supstituiramo ovaj pad prihoda iz naših tradicionalnih poslova. Unatoč porastu broja transakcija u NKS-u u odnosu na 2011.došlo je do značajnog pada prihoda jel smo bili u obvezi primijeniti novi cjenik s 1.1.2012.prema kojem je smanjena osnovna cijena obrade platnih transakcija za 20%. Time je izjednačena cijena obrade platnih transakcija za sve obračunske cikluse te se primjenjuje inkrementalni način obračuna. Novom cjenovnom politikom izašlo se u susret potrebama i željama banaka kao najznačajnijih poslovnih klijenata FINA-e i kako bi ostali konkurentni s obzirom na otvaranje tržišta EU. I u ostalim segmentima poslovanja FINA može reći da je 2012.postavila svojevrsnu prekretnicu potpuno okretanje otvorenom tržištu i stvaranje kompetitivnih temelja svih ustrojstvenih dijelova FINA-e i kao FINA–e u cjelini, a takav zaokret iščitava se iz strukture naših kupaca jer u 2012.je udio prihoda kao što sam već rekla od pravnih osoba u ukupnom prihodu iznosio 67%, udio prihoda od korisnika državnog proračuna 23%, a od fizičkih osoba 10%. Promatramo li rashode u 2012.vidimo da su oni manji za 7% u odnosu na 2011. Na to je najveći utjecaj imalo smanjenje financijskih izvanrednih rashoda za 37%, smanjenje troškova amortizacije 17, smanjenje troškova osoblja 5%. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda troškovi osoblja činili su 45%, materijalni troškovi 30%, troškovi amortizacije 12 i ostali troškovi poslovanja 8%. Samo bi nekoliko riječi rekla o značajnim poslovnim procesima uz 2012., što ju je obilježilo, to je prije svega provedba poslova prisilne naplate osnova za plaćanje odnosno provedba Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Sukladno zakonu FINA-i se dostavljaju sve osnove za plaćanje na 23 lokacije. Na 134 lokacije u poslovnoj mreži sukladno pravilniku o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima u FINA-i omogućeno je ovršenicima otvaranje posebnog računa za uplatu primanja naknada i iznosa izuzetih od ovrhe tzv. onih zaštićenih računa. Sredinom 2012.stupanjem na snagu novog Ovršnog zakona omogućila se izravna naplata novčanih tražbina putem FINA-e na temelju pravomoćnih sudskih i ovršnih odluka odnosno presuda, rješenja i odluka sudova, a izravno se putem FINA-e mogu naplatiti i radnici kojima poslodavci ne isplaćuju plaću na temelju oni potvrda poslodavaca. Tijekom 2012.u FINA-i na lokacijama 4 regionalna centra, 22 podružnice i 143 poslovnice obrađeno je milijun 333 tisuće i 28 osnova za plaćanje i milijun 350 tisuća 866 priljeva. U sklopu tekućih aktivnosti vezanih za poslovne prisilne naplate tijekom 2012.zaprimljeno je i obrađeno 745 tisuća 934 predmeta prisilne naplate. Promatrajući kretanje operativne dobiti poslovne mreže, najveću operativnu dobit po radniku ostvarila je Podružnica Zagreb, slijede Šibenik, Split i Zadar, dok su Podružnice Karlovac, Slavonski Brod, Gospić, Sisak i Požega ostvarile negativni rezultat. Dakle ako gledamo cijelu našu mrežu od 143 poslovnice reći ćemo njih 5 negativni rezultat, dakle i nismo tako loši. Što se tiče investicija u nekoliko crta, bile su usmjerene najvećim dijelom u obnavljanje i proširenje kapaciteta u IT segmentu sukladno započetoj konsolidaciji IT-a i realizaciji dovršetku ranije započetih investicija u građevinske objekte. Ukupne investicije u 2012.iznosile su 48,4 milijuna kuna od toga u informatičku opremu 30 milijuna kuna i u građevinske radove 10 milijuna kuna. posebno bih naglasila da smo u 2012.izdvojili 1,4 milijuna kuna edukaciju zaposlenih kako bi radnici stekli nova znanja i vještine, dakle školovanje na visoku, magisterij, doktorat. To je 70 zaposlenika je krenulo u doškolovanje reći ćemo i 1300 radnika je išlo na stručno usavršavanje da bi stekli potrebne certifikate za za obavljanje određenih dijelova poslova poglavito u IT-u jer mi konkuriramo i …/Govornik se ne razumije./… na javne natječaje pa onda je to potrebno priložiti kao dokaz osposobljenosti i stručnosti ljudi. Posebno poglavlje u našem izvještaju je posvećeno upravljanju rizicima te ove posebno događaje i nakon datuma bilance. Jedno poglavlje se odnosi na količinske pokazatelje poslovanja koje obuhvaćaju dva najznačajnija segmenta jer to su i lani nam rekli da bi bilo dobro da prikažemo pa smo sve uvrstili unutra. To je obrada gotovine i bezgotovinskih naloga i obrada gotovine kroz uplate i isplate svih naših klijenata. Evo toliko od mene. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Nadica Jelaš. Poštovana potpredsjednice, poštovana predsjednice uprave FINA-e, poštovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Dakle, ovo je prvo Izvješće nove uprave FINA-e imenovane 2012. godine. 2012. godina je možemo to slobodno reći važna godina za FINA-u iz nekoliko razloga. 2012. je navršeno 10 godina od za FINA-u povijesnog trenutka kada je platni promet migrirao iz FINA-e u poslovne banke te je FINA izgubila 50-godišnji monopol nad obavljanjem platnog prometa u zemlji i naravno time svoj primarni izvor prihoda. S 2012. godinom završeno je razdoblje provedbe FINA-ine tranzicijske strategije 2009.-2012. dakle važne četverogodišnje, važno četverogodišnje razdoblje u kojem je FINA restrukturirana proveden je program zbrinjavanja viška zaposlenih, izdvojeni su poslovi s gotovim novcem u posebnu tvrtku kćer FINA gotovinski servisi d.o.o. koja je u međuvremenu i dokapitalizirana. Jednom riječju izvršen je temeljiti zaokret u poslovanju rezultat čega je preokretanje kao što je rekla predsjednica uprave višegodišnjeg trenda negativnog financijskog rezultata u pozitivan rezultat.Možemo reći da je nakon 10 godina otkako je izgubila svoj najvažniji posao, dakle platni promet FINA utvrdila i učvrstila svoju tržišnu poziciju. Također u 2012. planirala se donijeti nova ovaj puta petogodišnja strategija za razdoblje 2013.-2017. Ta je strategija usvojena početkom 2014. dakle ove godine a njenu okosnicu predstavlja daljnja implementacija naprednih informatičkih rješenja odnosno kreiranje usluga sa visokim stupnjem dodane vrijednosti te daljnje pozicioniranje na tržištu elektroničkih usluga. U provedbi te strategije FINA će se oslanjati na korištenje svojih velikih komparativnih prednosti pa ću ih ja nabrojiti. Dakle, riječ je o razgranatoj poslovnoj mreži koja osigurava potpunu nacionalnu pokrivenost FINA-inim uslugama. To je dugogodišnji dobar odnos s jedne strane s poslovnim bankama a s druge strane državom, to je specifičan iznimno vrijedan informatički "nou how" uz sposobnost implementacije tih naprednih informatičkih rješenja i to je na kraju ali svakako ne manje važno profesionalnost u obavljanju posla koja rezultira tradicionalnim povjerenjem klijenata. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju je dodatni pozitivni moment i za FINA-u jer joj otvara mogućnost regionalnog nastupa, povezivanja sa partnerima diljem Europske unije i usvajanje najbolje europske prakse u svojoj branši poslovanja. sada nekoliko riječi o najvažnijim poslovnim događajima za FINA-u u tijeku 2012. godine. Prije svega FINA se i u 2012. potvrđivala kao pouzdan partner državi u nizu vrlo zahtjevnih projekata od nacionalnog značaja. Tako je za provedbu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom porezna uprava, sjećamo se, odabrala model baziran na digitalnim certifikatima. FINA je odradila poslovne evidencije obveznika fiskalizacije i realizirala tzv. XmlSigner za elektroničko potpisivanje namijenjen tvrtkama koje su razvijale softver za fiskalizaciju. Dalje stupanjem na snagu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi početkom listopada 2012. godine regionalni centri FINA-e uključeni su u postupak provedbe predstečajne nagodbe. FINA je također angažirana na važnom projektu centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru tzv. COP kojim će se osigurati obračun plaća po jedinstvenim pravilima za sve institucije javnog sektora kao i kvalitetno izvješćivanje o isplaćenim plaćama. Pretpostavka funkcioniranja sustava COP-a bila je uspostava registra zaposlenih u javnom sektoru u koji su uneseni kadrovski podaci od 240 tisuća zaposlenih za ukupno 2220 institucija, tako da eto konačno znamo točan broj zaposlenih u javnom sektoru. Određeni problemi oko uspostave registra zaposlenih uvjetovali su i usporavanje u dinamici realizacije COP-a tako da je uključivanje prve grupe institucija, dakle porezne uprave i carinske uprave i svih ministarstava u sustav COP-a izvršeno početkom 2013. godine. Obzirom na velika Vladina očekivanja od COP-a kao ključnog instrumenta za kontrolu isplate plaća u državnom i javnom sektoru bilo je određenih zamjerki na FINA-u upravo u pogledu dinamike uključivanja državnih i javnih institucija u COP. Međutim, na sjednici Odbora za financije dobili smo od predsjednice uprave obrazloženje zbog čega je do tog usporavanja došlo. Dakle definitivno krivica nije na FINA-i. U skladu sa Izmjenama zakona o trgovačkim društvima preko FINA-inog servisa hitro.hr omogućeno je osnivanje jednostavnih društava sa ograničenom odgovornošću tzv. j.d.o.o-a uz najniži temeljni kapital od 10 kuna. Interes je bio prilično velik zbog jednostavne papirologije i niskih troškova. U 2012. preko hitro.hr osnovano je ukupno 3168 tvrtki. Vezano za primjenu novog Zakona o platnom prometu koji je usklađen s Europskom Direktivom o servisima za plaćanje FINA je producirala aplikaciju za unos podataka s obrazaca HUP 3 i HUP 3A sa standardiziranim oblikom broja poslovnog računa, tzv. IBAN-om na koji način je osigurano uključivanje domaćeg platnog prometa u Europsku monetarnu zajednicu. Stupanjem na snagu novog Ovršnog zakona omogućena je izravna naplata novčanih tražbina na temelju pravomoćnih sudskih i ovršnih odluka, presuda ili rješenja tako da se putem FINA-e mogu naplatiti i radnici kojima poslodavci ne isplaćuju plaće. Isto tako FINA postupa i po Uredbi Vlade o obaveznoj uplati doprinosa prilikom isplate plaće koja je na snazi od 1. svibnja 2012. Svi klijenti koji podnose naloge za isplatu plaće, a ne uplaćuju doprinose upisuju se na listu poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose. Dalje, Ministarstvo financija iskoristilo je razgranatost FINA-ine poslovne mreže za prodaju vauchera za sezonski rad u poljoprivredi temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja sezonskih radnika na privremenim i povremenim poslovima u poljoprivredi, dakle i tu je uveden jedan red. FINA je izdavatelj certifikata za pilot projekt e-osobna iskaznica Ministarstva uprave. Isto tako uspostavljen je Registar zadužnica i bianco zadužnica radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima. Pripremljena je prilagodba sustava REGOS-a za uvođenje jedinstvenog obrasca za evidenciju i naplatu svih primitaka. O tome smo govorili, to je onaj obrazac JOPPD. Sklopljen je ugovor o iznajmljivanju poslovnog prostora s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi i ostvareno ostvareno odnosno realizirano još niz drugih poslova i aktivnosti. I sada na kraju samo nekoliko rečenica o financijskom rezultatu u 2012. godini. Dakle ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 778 milijuna kuna, a rashodi u iznosu od 709 milijuna. U odnosu na godinu dana ranije dakle na 2011. i prihodi i rashodi su smanjeni, međutim kako su rashodi rasli odnosno smanjeni intenzivnije od prihoda to je imalo pozitivnog odraza i na financijski i na ukupan financijski rezultat tako da je bruto dobit povećana u odnosu na 2011. godinu i iznosi 69 milijuna kuna. U 2011. je iznosila 53 milijuna kuna. Pad prihoda u 2012. uvjetovan je smanjenjem prihoda od platnog prometa za 14%, dalje još jačim padom od čak 34% prihoda nacionalnog … sustava unatoč tome što je broj transakcija povećan. Pad prihoda NKS-a uvjetovan je primjenom novog cjenika u dogovoru s bankama, odnosno smanjenjem cijene poslovnih transakcija u NKS-u za 20%. Slična situacija je i s arhivsko-dokumentacijskim poslovima, i oni su zabilježili pad prihoda i to za 12%, unatoč tome što je broj klijenata povećan. Za 25% su smanjeni i prihodi od prodaje podataka iz financijskih i statističkih izvještaja poslovnih subjekata. Primjera radi, pad prihode od prodaje bonitetnih informacija direktna je posljedica izmjena Zakona o javnoj nabavi kojima se više ne propisuje obveza dokazivanja financijske sposobnosti natjecatelja. S druge strane, najveće povećanje prihoda ostvareno je od poslova provedbe ovrhe na novčanim sredstvima. Isto tako ono što je zaista bitno za istaknuti, čak 94% povećani su prihodi od elektroničkih servisa. Dakle riječ je o e-računu, o e-potpisu i od digitalnih certifikata, prije svega iz fiskalizacije. Dakle FINA je hrvatski lider u ovom području i to je područje očito FINA-ina najjača perspektiva. Kad spominjem FINA-inu perspektivu onda je potrebno prisjetiti se i nekih njezinih slabosti. Najveća slabost FINA-e po meni, a koja bi se mogla pokazati i svojevrsnim ograničavajućim faktorom u povećanju njene konkurentnosti je struktura zaposlenih. Naime, čak trećina zaposlenih starija je ovoga trenutka od 50 godina. Isto tako nepovoljna činjenica je da preko 60% ukupno zaposlenih imaju srednju stručnu spremu odnosno neku od kvalifikacija, 23% ima visoku i 15% višu stručnu spremu. Iz ovoga što smo čuli od predsjednice uprave razvidno je da FINA puno ulaže u edukaciju zaposlenika, međutim osobno moram primijetiti da ta ulaganja nisu ravnomjerno raspoređena po podružnicama i nižim organizacijskim dijelovima, isto kao što nisu ravnomjerno raspoređena ni ulaganja u prostor i u opremljenost radnih mjesta, o čemu je također bilo rečeno i ta sredstva su također znatna. Naime, u pojedinim podružnicama nedostaje osnovne opreme ili je ona u velikoj mjeri otpisana, od priručnih blagajni do računskih strojeva, printera i Obzirom da su profesionalnost i kvaliteta obavljenog posla, kao što sam uvodno rekla, komparativne prednosti FINA-e treba osigurati uvjete da se poslovi odrađuju jednako kvalitetno na svakom i onom najnižem, najmanjem mjestu jer lanac je upravo onoliko jak koliko je jaka njegova najslabija karika. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice Jelaš, vi ste nešto u prvom dijelu svoje rasprave rekli, onda ste sami sebe kasnije demantirali u drugom dijelu. Dakle rekli ste višegodišnjeg negativnog poslovanja. Gledajte, 2010. FINA je radila sa najvećom dobiti, 2011. je dobit nešto pala pa je 2012. opet porasla, znači FINA zadnje tri godine nakon provedenog restrukturiranja i rješavanja problema viška zaposlenih posluje sa dobiti. Prema tome, nema nikakve riječi o višegodišnjem negativnom poslovanju jer naprosto je ono pozitivno. Ali isto tako kasnije ću u svojoj raspravi malo više se osvrnuti na iznose dobiti i što na njih sudjeluje. Međutim, isto tako centralni obračun plaća on još uvijek nije saživio i neće skoro saživjeti. Prema tome, govoriti o tome da se konačno zna broj zaposlenih to naprosto nije istina. Centralni obračun plaća je bio primijenjen, zapravo pripremljen za primjenu. Zašto ga ministarstva 2012. nisu nahranila sa podacima to je drugi par cipela, Odgovor na repliku, Nadica Jelaš. **Jelaš, Nadica (SDP)** Poštovani kolega Šuker, dakle kad sam spominjala višegodišnji negativan financijski rezultat onda sam upravo mislila na razdoblje prije 2010. godine. Činjenica da je nekoliko godina FINA iskazivala negativan financijski rezultat. Sada je on pozitivan i meni je drago što je eto u 2012. čak i povećan u odnosu na 2011. a pozitivan je kao što znamo i u 2013. godini. ja ne znam, zaista ne mogu prosuđivati u kolikoj mjeri su bile izvršene pripreme za njegovo funkcioniranje. Ali ova Vlada doista čini sve da to što prije profunkcionira, djelomično i jest. Dakle, kao što znamo i porezna i carinska su uvedene. I ja tvrdim da zapravo zahvaljujući tom projektu ćemo zaista saznati konačno koliki je to broj zaposlenih u javnim službama i kolike su njihove plaće i moći ćemo ih kontrolirati. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice, poštovana gospođa Buneta. Evo gledajući Godišnje izvješće Financijske agencije za 2012. već sam se zabrinuo da nećete nikad doći na red, ali bio je prvo broj 20 točka, pa 14, pa 9, pa 22, pa ko na lotu sretni broj vam je 3. Ali zašto to govorim? Mi krajem trećeg mjeseca 2014. raspravljamo o izvješću za 2012., a evo već znamo da statistika 33. već prva za 2014. ide. Prema tome, izvješće malo kasno stiže na raspravu i mislim da kod sastavljanja dnevnog reda treba voditi brigu. Potpredsjednice evo molim vas da i vi iskoristite svoj položaj, pa evo ta financijska izvješća da nam ne kasne toliko, da puno ranije raspravljamo o njima. Jer sa odmakom vremena malo nam postanu već i stara, već očekujemo 2013. da raspravimo. No, gledajući vaše izvješće prije svega želim čestitati na dobrom rezultatu za 2012. Znam da jedan dio vama pripada jer vaša odgovornost je počela negdje u drugom mjesecu 2012. godine. I to je ključni razlog zašto će HDSSB dići ruku za izvješće, jer glasamo za rezultat financijskog poslovanja koji je doista snažno pozitivan iako je malo prije bilo evo i rasprave. Gospodin Šuker je rekao točnu brojku. Znači da je 2010. bila bila pozitivna, 2011., 2012. No, najveća dubioza je bila 2009. minus 158 milijuna, a isto tako 2008. je bio minus 24 milijuna. Prema tome, gledajući prošlih nekoliko godina dosta je toga činjeno u FINA-i i oko FINA-e. No, sigurno kad hoćemo pouzdan podatak onda pogledamo i poslovnu Hrvatsku, ali isto tako i izvješća FINA-e koja su nam itekako važna prilikom rasprava o bilo kojem materijalu. Prema tome, to su korisni podaci. No, isto tako je bitno ja bih rekao i sagledati ova sva izvješća koja dobijamo od svih poduzeća, ustanova itd. Mislim da bi tu morala postojati jedna špranca koja Saboru dolazi kako nam ne bi izostali neki podaci. Recimo ja ću reći odmah u startu. Ako FINA ulaže u FINA gotovinski servis ja bih volio vidjet u ovom izvješću FINA gotovinski servis d.o.o. poslovanje, pa onda bih rekao da je negativno poslovanje koliko 5 milijuna i 582000 na 81 milijun prihoda, 87 rashoda. I to je problem. Ali u ovim izvješćima smatram da treba cjelovito onda obuhvatiti sve ono što je u sustavu FINA-e, a FINA gotovinski servis d.o.o. je također u sustavu. No, gledajući ovo izvješće koje sam temeljito pročitao izvješće mi izgleda onako dosta šturo, iako moram priznati da radi se o kompaniji koja po broju zaposlenih i prihoduje među 30 u Republici Hrvatskoj i koja bi danas sutra trebala ići na burzu. Evo ja se nadam da će uskoro i FINA naša na burzu. No, gledajući ovo izvješće odmah ću vam zamjeriti da gledajući naslov i gledajući sadržaj, gledajući izvještaj piše na primjer da na stranici 41. bi trebalo biti izvješće o investicijama, a kad pogledamo sam sadržaj ono je na 40. strani. I takih sad zamjerki bi mogli o njima razgovarati. No, puno je važnije upravo da li je ispunjen plan investicija za 2012. No, on nije ispunjen. Je u ovom iznosu o kojem ste vi pričali, ali mišljenja sam da je to nedovoljno posebice kad govorimo o informatičkim tehnologijama i onim svim zahtjevima koji se stavljaju pred FINA-u. A sad ćete doći u situaciju da će vam ministar Linić povući dobit i faktički niste investirali u modernizaciju iako volio bih da to odgovorite da li se to u 2013. dogodilo u nekom snažnijem obliku ili nije. No, gledajući ovo izvješće aktivnosti su bitne. No, bitno je i koji su novčani efekti. U početku se nabrajaju novi poslovi koji se odrađuju bez ikakvih novčanih efekata, a volio bih da znamo i mi u Saboru koje su aktivnosti bile onako karitativne za državu određene, a koje su doista određene sa financijskim efektima. ona rečenica mi je zaparala uho koja se nalazi na strani 26. da se izlazi u susret bankama, njihovim potrebama i željama. Mislim da prečesto izlazimo u susret ne samo vi kao FINA, nego pa čak i mi kao Sabor, pa i cijela država upravo bankama i financijskom sektoru da njihove potrebe i želje servisiramo. zato kažem. Volio bih u strukturi da nam jasno iskažete što je to bilo karitativno određeno, a što je imalo financijski efekat. Gledajući i strukturu koju ste maloprije pričali, znači poslovanja, za državu se posao smanjio 8,3%, za fizičke osobe se povećao preko 8%, za pravne osobe se smanjio volumen 8,2%. Sigurno da me to brine da li je to znak neaktivnosti ili čega? statistiku naloga jasno da način poslovanja sve je suvremeniji gledajući od 2003. sa 107 tisuća došli smo na 49 tisuća naloga. Kad govorimo o gotovini u pitanju je 198 milijuna, sada 44 milijuna. Znači, vidljivo je da se sve manje radi s gotovinom, bezgotovinski promet također da je značajan. No, bitno je reći i povezati ovaj dio izvješća FINA-e sa FINA gotovinskim servisima. Jer mi znamo da je gotovina skupa dostaviti bankama itd. i sigurno da FINA treba uzeti i svoj dio kolača jer servisira poslovne banke pa molio bih i vaš odgovor na taj dio. isto tako naglašavate da se je usmjeravalo dio sredstava ili milijun, gotovo 500 tisuća kuna u edukaciju, ali ja bih volio da je to ravnomjerno na razini svih regija. se ne razumije./… u 4 regionalna centra, ali volio bih da je ta edukacija bila na 4 regionalna centra. No isto tako naznačujete da se poštivaju kolektivni ugovori. Imam informacije pa bih volio da vi odgovorite da li su radnici digli tužbe, možda zbog neisplaćenog regresa? To me također zanima. Jer gledajući da se ne isplaćuju i ne poštivaju kolektivni ugovori i također da se manje išlo u investicije možda je to znak također jednog značajnijeg pozitivnog rezultata. Također me zanima da li su isplaćene nagrade za uspješne projekte? Svi smo svjedoci i one satnice gdje ne možemo prekovremene sate također plaćati ako prelazi onaj bonus, a znam u FINA-i da vam ljudi neki rade na projektima puno više od dopuštene satnice. Pa evo kako, na koji način pokušavate zanima me te ljude na neki način i platiti koji su vam radili na projektima puno više od satnice? Također, ono što me je zasmetalo to je vaša Strategija 2013.-2017. Mi smo već evo 2014., ja bih volio da u Hrvatskoj radimo sve strategije 2014.-2020. vezano za financijski okvir EU, ali evo molio bih samo da li je ta strategija u funkciji i kad je završena? Jer neprihvatljivo mi je da danas kažemo da će biti Strategija od 2013.-2017. to vam piše u vašem izvješću. Ja znam da politika postavlja ravnatelja ili ravnateljicu FINA-e, da često su evo kadrovi upravo iz pojedinih političkih grupacija. Kaže se netko je od ovoga, netko je od onoga ali upravo je bitno da ljudi iz FINA-e koji rade godinama vrijedno da dobiju šanse da mogu napredovati u sustavu neovisno o samoj politici. No isto tako gledajući i broj radnika koji je 2008. bio 4336, danas smo na 3068. Vidim da ste zapošljavali prošle godine 47 novih ljudi. Pa evo koje su to bile potrebe u kojim regionalnim centrima? To me također zanima. E sad, jedna stvar koja se spominjala to su ovrhe. Često nam se događa da nam se građani žale da ih se ovršilo a da nisu dobili opomenu. To je problem koji nam se često događa na terenu, ljudi dođu, hoće provući karticu, ovršilo ih se a nisu ni opomenuti. Ne znaju od koga i onda zovu FINA-u, odlaze i praktički ih zatekne a znamo svi da se dobar dio građana orijentira upravo na kartično poslovanje itd. Kad to udari kao grom iz vedra neba onda je to problem. Negdje ste na pumpi, a nemate gotovine, ostanete bez goriva itd., ne možete ići dalje. To je možda jedan od onako boljih scenarija, ali imate puno lošijih. Prema tome, smatram da upravo to opominjanje mora biti važno. Isto kao i kad se spominje ovdje Registar zadužnica. Žale mi se gospodarstvenici vezano za one stare zadužnice koje su dobili nekad kad su ugovarali posao pa danas ne dobiju nove zadužnice, a puj-pik te stare ne vrijede. E to je isto problem koji nam se događa s gospodarstvenicima. Prema tome, molio bih i tu odgovor. Isto tako možda fali mi u izvješću jedan dio malo oko te strategiju koju sam spomenuo, a to je u idućem vremenu što se planira prepuštati bankama, a što je to core biznis što sama FINA nastoji zadržati u idućem vremenu. Prema tome, mislim da je i tu potreban odgovor. Isto tako me zanima oko pripreme onoga što se često u javnosti ovih dana govori, a to su predstečajne nagodbe. Pa koliko je dužina same pripreme veza za predstečajne i koliko ih imamo u Hrvatskoj i koji su efekti? Možda ako vi možete sa razine procijeniti. Jer ono što često čujemo po terenu to je da upravo oni nezdravi ubijaju zdrave, upravo kroz predstečajne nagodbe. Mi smo u klubu HDSSB-a uvjerenja da nam se tu pojavljuje veliki problem u gospodarstvu i kao što imamo danas izvješće FINA-e mislim da ste vi kao FINA itekako kompetentni da jedno kompletno izvješće dostavite vezano za predstečajne nagodbe u RH i što se to događa sa predstečajnim nagodbama, sa statistikama? Tko je to odbijen, tvrtke prošle? Da vidimo kome je to otpisano i zašto je to otpisano, posebno kad govorimo o porezima vezano za prihode države. Također, vezano za pitanja koja vam postavljaju mediji, a i mi se pitamo u Saboru, koliki je to broj računa u blokadi, pravnih i fizičkih osoba i njihov volumen? Evidentno je da iz dana u dan sve je veći broj fizičkih osoba koji su u blokadi. Pa evo možda bi to bilo dobro da također imamo i mi tu informaciju, broj računa u blokadi, fizičkih i pravnih osoba. Također, gledajući pojedine podružnice logično je da je Zagreb najbolje poslovao. Vidimo Split, Zadar, Osijek je negdje na sredini. To me veseli taj prosjek ali što ćete raditi s Karlovcem, Brodom, Gospićem, Siskom kako bi to poslovanje i u tim podružnicama bilo pozitivno. No imam još jedno pitanje koje mi je važno a to je pročitao sam na jednom portalu da je FINA gotovinski servis osnovao detektivsku agenciju, pa me zanima šta i vi znate o tome, kad to čovjek pročita onda se pita u kakvoj mi to državi živimo kad FINA gotovinski servis može osnivati detektivsku agenciju iako možda oko tog gotovinskog servisa 2010. je bio negativan rezultat 4 milijuna, 2011. 17 milijuna a kažem 2012. 5 milijuna i 500, prema prema tome volio bih evo odgovore da dobijemo oko toga. Nadam se da će u petak biti glasanje oko izvješća vezano za FINA-u jer obično ako ne bude petkom glasanje onda znamo šta slijedi od strane vladajućih ali evo pohvaljeni ste za izvješće pa i mi ćemo vas pohvalit evo za rezultat. U izvješću kažem ima tih korekcija ali i sadržajnih koje želimo da se dorade, isprave ali da nas i možda informirate o vašoj završnoj riječi oko ovih pitanja koje sam vam evo također uputio. I možda ste kod onih ostalih troškova trebali analitički malo bolje pojasniti zašto je onih 8 milijuna rast ostalih troškova, onih 55 milijuna kuna što ste imali. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Bubalo, vi ste zamijetili a evo i ja čitajući ove materijale da postoji razlika kako biste vi rekli nekakva regionalna. Naime, na stranici 37. kada se gleda tablica ranga operativne dobiti po radniku poslovne mreže u posljednje dvije godine onda vidite da je u posljednjih osam, dakle zadnjih osam od 22 od 22 poslovnice FINA-e Vukovar, Slavonski Brod i Požega, dakle tri od osam. A kada gledate i Slavonije i Baranje, jel dakle, a kada gleda se na stranici 39. rang ostvarenih prihoda podružnica u poslovnoj mreži FINA-e onda od 14 mjesta do 22 se nalaze Slavonski Brod, Vinkovci, Našice, Vukovar i Požega, dakle sve slavonske osim Osijeka koja je al moram i za Osijek nešto reći. Naime podružnica Pula podružnica Pula je i u 2011. i u 2012. sa većim ostvarenim prihodom negoli podružnica u Osijeku, zanimljivi su ti rezultati upravo iz ovog aspekta iz kojeg ste vi rekli da postoji jedna regionalna razlika a zapravo sve se to oslikava u fiskalnim fiskalnim kapacitetima naših županija, u lošim fiskalnim kapacitetima županija u Slavoniji, Srijemu i Baranji, tako da se to vidi i po poslovanju FINA-e i njenih podružnica u Slavoniji i Baranji. Hvala lijepa. Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Grubišiću, naime pa ja vjerujem da upravo je tajna ovog dobrog rezultata, jedan dio tajne ovog dobrog rezultata je u regionalnoj regionalnoj podjeli posla FINA-e u 4 regionalna centra. Prema tome, to treba biti obrazac i način poslovanja i za druge institucije u RH, a upravo ta regionalizacija dovodi do veće efikasnosti, do učinkovitosti a upravo to se iskazuje kroz poslovanje same FINA-e. No upravo gledajući koeficijent razvijenosti o kojem često pričamo pa i gledajući poslovanje FINA-e po podružnicama po Slavoniji i Baranji osim Osijeka koji je nešto razvijeniji onda možemo reći da Slavonija i Baranja je prilično nerazvijena i to se vidi po ovim pokazateljima kao i po svim drugim parametrima kad govorimo prihod po glavi stanovnika u pojedinim proračunima, kad govorimo o BDP-u, kad govorimo o dosta tih parametara. Prema tome Hrvatska se treba regionalizirati ali moramo imati i fond poravnanja koji bi pomagao posebno Slavoniji i Baranji koja je u najtežem položaju a to i pokazuju i ove brojke. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospođo predsjednice uprave, kolegice i kolege. Pa ja ću u svoju raspravu u ime Kluba HDZ-a početi citirajući jedan dokument Vlade iz rujna 2012. godine iz jednostavnog razloga da svi skupa vidimo kako nije dobro davati neoprezna mišljenja i stajališta jer u principu kad vidite kad se nešto dobro postavi onda to daje daje rezultate a o tome ću kasnije govoriti. No ovo moram naprosto pročitati jer o tome sam govorio kad samo govorio i o izvješću 2011. Veli najznačajniji projekat Financijske agencije u 2011.godini jest implementacija sustava prisilne naplate, osnova za plaćanje koji se sukladno Zakonu od provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sredstvima NN 99/2010. uveo veći stupanj financijske discipline i odgovornosti. Toliko o tome da je bio užas i nered a sad je sve divno i krasno. Ali kaže, međutim Vlada RH ističe da niz projekata koje Financijska agencija trebala provesti tijekom 2011.nije uspio. Prije svega projekat uspostave registra zaposlenika u javnom sektoru čiji je bio cilj objedinjavanja podataka o svim zaposlenima. Do dan danas nemamo centralni obračun plaća. Veli nadalje Vlada RH ističe kako nije saživio niti projekat Hitro HR, proces osnivanja tvrtki nije ubrzan e sad me zanima da li u 2012. oživio projekat Hitro HR i Financijska agencija upravljanje vlastitim nekretninama i najmom prostora itd. i na kraju uzimajući u obzir sve navedeno Vlada RH daje negativno mišljenje na godišnje izvješće o poslovanju FINA-e za 2011. A kad pogledate mišljenje Vlade o 2011. onda imate jednu samo rečenicu. Ali to nije razlog niti imam namjeru kritizirati ovo izvješće o radu FINA-e za 2012.godinu, samo sam naprosto morao reći da vidite kako isti ljudi na istu stvar gledaju dijametralno suprotno. Dakle, FINA je od 2002. godine prošla vrlo bolne godine pa čak tamo negdje do 2009. iz razloga što netko je naprosto 2002. uzeo platni promet FINA-i i servirao ga poslovnim bankama i praktički im je uzeo sredstva za život, da tako kažem. FINA je životarila, radila programe, radila strategiju i tada se točno u principu znalo što se od FINA-e želi napraviti jer da se to tada nije radilo, da se nisu pripremile stvari od infrastrukture, od opreme, itd., budite sigurno da izvješće 2012. ne bi bilo ovakvo. Zašto? Pa zato što naprosto svi ovi poslovi se ne bi imali s kim i ne bi se imali na čemu napraviti. To su dvije osnovne stvari. Jer nemoguće je 2011., čuli ste što je Vlada rekla, sada u 2012. sve divno i krasno. Dakle, takva FINA nakon svega što je prošla je danas jedna tvrtka koja je stabilna, tvrtka na koju se Vlada kada pogledate u svim svojim najznačajnijim projektima s kojima se hvali i … Da li je mogla fiskalizacija i FINA provesti fiskalizaciju da je ta firma bila ruševina 2011.? Nije. Da li su se predstečajne nagodbe mogle provesti u firmi koje su u prethodnoj godini bili ruševine, nisu ništa mogli napraviti? Nije. I niz drugih stvari. No kad gledate jednu ovakvu tvrtku onda je najbolje zaviriti u njeno financijsko izvješće onda ćete naprosto vidjeti trendove koji se događaju pa čak i ovoga što je kolega Bubalo govorio prihodi po pojedinim jedinicama FINA-e naprosto pokazuju kakve su gospodarske aktivnosti i kakav je nažalost životni standard tih građana. Iz toga se može pročitati i krvna slika, financijska građana i gospodarstva RH, nitko vam kad to pogledate, nitko više ništa ne treba pričati, on je naprosto takav kakav je. Jer Zagreb nema šanse da bude u sredini pa čak i da ga stavite u prosjek on će biti prvi. Ali isto tako kada pogledate ukupne prihode FINA-e u 2012. godini, onda ćete vidjeti da su one za skoro 70 milijuna kuna manje nego 2010. i 40 milijuna kuna manje nego 2012. Isto tako rashodi su se smanjili, međutim kada govorimo o smanjenju rashoda ja sam od onih koji nikada na financijskim izvješćima ne želi stati na pola. Pa samo pogledajte jednu stavku, amortizacija. 2010. je bila 112 milijuna, a 2012. 83 milijuna, dakle 30 milijuna je manja amortizacija i kada pogledate da nije amortizacija bila toliko, onda bi dobit bila ohoho manja. Dakle, i to treba gledati na takav način. Međutim sredstva amortizacije su sredstva za buduće investicije jer naprosto amortizacija se obračunava u nekakvim ciklusima po stopama, kako to netko ili ima takvu računovstvenu politiku i ta sredstva služe za obnavljanje zastarjele opreme, uređenje zapravo zgrada i svega skupa, prema tome sad treba vidjeti i zašto je ta amortizacija smanjena toliko i ako je ta amortizacija toliko smanjena, da li će se pojaviti problemi u funkcioniranju što se tiče imovine FINA-e, nekretninske i prije svega nekretnine nisu problem. Mislim, kada govorimo o FINA-i onda isključivo moramo govoriti o informatičkoj opremljenosti jer naprosto to je alat u rukama FINA-e i kada govorimo o onom drugom dijelu, a to je obrazovanje ljudi jer kvalifikaciona struktura zaposlenih u FINA-i, starosne godine nisu problem, da se razumijemo, nego izobrazba i kvalifikaciona struktura su ono što daje prostora da sutra i kad mladi ljudi dođu da će ih imati tko obučiti i da će ih imati tko uputiti što trebaju raditi. No da bi se to sve skupa moglo napraviti, Vlada mora jasno reći kako FINA-u vidi sutra, to iz jednog dokumenta, zanima me kakvo će biti izvješće 2013., to iz 2012. se ne vidi. Zašto? Vlada je ad hoc ključne svoje projekte s kojima se hvali prebacila na to da obavlja FINA, pa čak je i FINA-u uvaljala da radi nešto što je moralo raditi pravosuđe, a to su predstečajne nagodbe. Dakle, Vlada naprosto mora reći s obzirom da ima određenih intencija da bi porezna uprava i carinska uprava morale imati vlastiti informacijski sustav, a s obzirom da Vlada ima dvije jake informatičke institucije, jedna se razvijala u bivšem sustavu u jednom smjeru, a druga u drugom i sad se postavlja jedno elementarno pitanje, kako Vlada sutra vidi budućnost APIS-a i FINA-e? Kako vidi njihovu međusobnu suradnju, a ne međusobnu konkurenciju, zašto? Zato što ni jedni ni drugi, o tome ću malo kasnije govoriti, bez financijskih sredstava i bez … sa Vladom ne mogu egzistirati i ne mogu funkcionirati. Dakle, to je nešto, jedno pitanje na koje će Vlada u sljedećih godinu dana morati dati odgovor, bez tog odgovora stvorit će se silni problemi jer sad ne raspravljamo o izvješću 2013., nego govorimo o 2014., međutim ja nešto moram reći. Ovdje smo govorili o onome obrascu JOPDD, kako se već zove, dakle obrascu koji donosi kompletne informaciju i to je poduzetnicima pomoglo jer ne moraju više podnositi 5 ili 10 obrazaca nego u jednom obrascu, međutim u ovom trenutku informatički sustav i APIS-a i FINA-e je prenapregnut, upravo zbog toga što niz podataka treba prikupiti, treba ih …, treba ih pohraniti i to naprosto pokazuje da Vlada strateški mora razmišljati, ali postavlja se pitanje, još jedan ovakav veliki zahvat da cijeli sustav ne padne. Zato kada govorimo o ovim izvješćima, kada govorimo o financijskim pokazateljima, onda itekako si moramo postaviti pitanja što u narednom razdoblju jer ako ova izvješća nećemo gledati na takav način, ako ih nećemo iščitavati sa svim njihovim pozitivnim, negativnim elementima kroz ove brojke koje pokazuju, onda će nas jednostavno neki problemi zateći, kao što su nas zatekli 2003. kada je netko jednostavno ad hoc ukinuo platni promet i 5000 zaposlenih u tadašnjem ZAP-u, vi se snalazite kako znate. A zašto to govorim? Pa govorim iz jednostavnog razloga što kada pogledate prihode državnog, zapravo FINA-e, onda ćete vidjeti da se nažalost događa jedan trend koji je negativan o njemu treba otvoreno progovoriti, ne zbog toga da bi se kritiziralo izvješće FINA-e nego da bi se upozorilo. Taj trend se vjerojatno nastavlja i u 2014.godini možda intenzivnije, a to je da sektor usluga za financijsku industriju i kooperativne klijente u odnosu na 2010.godinu je pao 130 milijuna ili pao je skoro 25, 26%. Međutim, kada pogledate koliko je rastao sektor usluga za javni sektor, on je rastao praktički za 100 milijuna kuna i kada to sve skupa zbrojimo mi smo ipak 30 milijuna u minusu. I evidentno je da s ovim brojem zaposlenih i s ovim fiksnim troškovima koje FINA ima da nije bilo ovih novih poslova za državu iako gledajući realno iz ovog financijskog izvješća mislim da ti poslovi nisu svi niti naplaćeni adekvatno, a to ćemo vidjeti u izvješću 2013. FINA bi se našla u problemima i to grdim. FINA bi da nema ako pogledate da su prihodi od blokade računa praktički porasli sa nule na nekakvih 90 milijuna kuna u 2012.godini i da nemate tih 90 milijuna kuna od od ovrha i troškova provedbe ovrha mi bi danas razgovarali o negativnom financijskom rezultatu. I opet se vraćam na to Vlada I opet se vraćam na to Vlada naprosto mora odrediti što želi od FINA-e. Ako želi da joj FINA bude informatičko-tehnički servis da to sve skupa vodi ona je mora usmjeriti u kojem smjeru FINA ide jer gledajte ja kada sam čitao ono izvješće Vlade prošle godine onda je evidentno da ionako negativno mišljenje Vlade bilo isključivo da se smijeni stara uprava. Tko kaže da neko takvo izvješće nekom neće puhnuti pa će ga dati sljedeće godine i smijeniti upravu koja je imala čisto korektne rezultate iz razloga zbog toga što neko nešto nije napravio. Dakle, kada gledamo strukturu rashoda onda ćemo vidjeti da su usluge i materijalni troškovi na vrlo visokoj razini, oni čine praktički trećinu rashoda, ali ponavljam, troškovi amortizacije su izuzetno visoki visoki i treba vidjeti u principu što sa silnom imovinom koju FINA ima na vrlo atraktivnim mjestima u najvećim središtima s obzirom da se radi o financijskoj instituciji šteta je da ti prostori zjape prazni. Da li to na određeni način spojiti sa Poštanskom bankom pa nju dići na taj način ili jednostavno komercijalno razmišljati, ima niz poslovnih banaka kojima bi takav prostor ili takvo mjesto itekako dobrodošao, prije svega što se tiče usluga s građanima koje još uvijek danas hodočašće i vjerojatno plaćanje dnevnih računa u principu najviše ide preko FINA-e. Zašto? zato što su ja ih ne želim reklamirati najjeftiniji i to je logična stvar i to je možda i budućnost jednog dijela posla za koji se točno zna 1 ili 2 šaltera u toj poslovnici rade isključivo taj posao jer naprosto jedan veliki dio naših građana želi na takav način plaćati. Ali isto tako treba razmišljati i promišljati da se taj prostor možda kvalitetnije iskoristi. Međutim, kada pogledamo centar usluga javnog sektora, onda ćete vidjeti da ono što je dakle sustav koji je podrška … konstantno oko 100 milijuna kuna. REGOS on se smanjio sa nekih 90 na 60 i kažem centar za prisilnu naplatu 93 milijuna kuna u odnosu na 2010.kada je bilo nula, ali 2010. 130 milijuna je bio veći prihod od privatnog sektora, dakle da nema ovih troškova s državom. Mene zanima sljedeće godine stavka fiskalizacije stavka predstečajnih nagodbi i ostale koliko će ona biti u tablici prihoda FINA-e. zašto? Ako se mogu naplaćivati sve usluge onda treba vidjeti isto tako koliko su koštale i ove usluge. Također kada govorimo o financijskim pokazateljima i rezultatima FINA-e onda ćete vidjeti da je 2010.godina bila bez konkurencije najuspješnija iz jednostavnog razloga kada vidite odnos dobiti, zaduženja to je tzv. EBIT pa ćete vidjeti da je on bio 21 na na ukupan prihod 21,5% 2010., 19,3 2011., 17,8 2012.i to lagano ukazuje na ovaj negativni trend što se tiče prihoda i o tome se mora razmišljati zbog svih onih loših trenutaka koji su se događali ne krivicom tadašnjeg ZAP-a i ljudi u ZAP-u nego zato što je neko nametnuo, a država iz svega toga skupa mora izvući iskustvo da ako nameće određene zakone i ako jedan dio poslova prepušta privatnom sektoru onda itekako mora misliti što će biti ovime. I bilo bi vrlo interesantno vidjeti što je s gotovinskim centrom iz jednostavnog razloga da vidimo u ovom trenutku koliko keša ide preko gotovinskog centra FINA-e, a koliko ide preko gotovinskih centara poslovnih banka jer realno gledajući nekakve standarde u Europi onda je Hrvatska premala i za jedan veliki gotovinski centar, a ne da imamo 4, 5 gotovinskih centara i tu je po meni jedna velika šansa FINA-e jer poslovne banke sigurno se njima to ne isplati imati uz nekakvu adekvatnu cijenu FINA-e. Dakle nemamo razloga da ne podržimo ovo financijsko izvješće jer na kraju krajeva svi mi smo sudjelovali po ovim rezultatima koji su ovakvi kakvi jesu ali nikada ne bi komentirao kao što je to Vlada komentirala pa sama sebi skočila u usta za 2012. Krešimir Bubalo, replika. samo ne vidimo to baš snažno na gospodarstvu da se osjeća. No gledajući tablicu 28 onda vidite za 2012.da je potrošeno 717 tisuća je to znak vjerojatno da je proradio. Ali opet gledajući statistiku da je 2011.bilo 3,5 tisuće kuna potrošeno, a na kraju tablice piše da je povećanje 100%. čudi me za FINA-u da je taj postotak ako znamo računati postotke onda vidimo da je puno veći iznos potrošen. Prema tome, kolega Šuker HITRO.HR mora da je proradio jer čim troši novce no, još jednu stvar bih vam replicira. Rekli ste da rezultat vjerojatno amortizacija je utjecala je. Je, smanjivali su je. Sada da li je to znak da su ubrzano amortizaciju mali prije toga vezano za informatičku silnu opremu pa sada nisu ništa novo kupovali pa ovu su izamortizirali, volio bih i ja čuti šta je razlog i smanjivanja iznosa za amortizaciju. Jer sigurno amortizacija i smanjivanje investicija je utjecalo na poslovni rezultat. No, ono s čime se ne bih s vama složio, to bih vam replicirao, mislim da je potrebno barem četiri gotovinska centra na razini Hrvatske gledajući onako regionalno. Hrvatska nije velika po broju pravnih osoba i po broju fizičkih osoba ali Hrvatska je teritorijalno prilično dugačka i ta četiri gotovinska centra su potrebna. kako će se gotovinski centar organizirati u tom prikupljanju i distribuciji gotovine po automatima to je njegova stvar ali gledajući kolika je ukupna količina, masa, gotovog novca s kojim se Hrvatsku operira onda jedan gotovinski centar je previše, realno gledajući. Ali ako imate, uspostavite jedinice na tri ili četiri dijela Hrvatske s obzirom na i prometnu povezanost Hrvatske onda to može funkcionirati. Dakle, ja govorim iz razloga što manipulacija gotovim novcem je izuzetno skupa i to je najskuplje plaćanje, gotovim novcem je najskuplje jer vi njega morate fizički odnesti, donijeti, postaviti itd.. I svako dodatno administriranje košta strašno puno. A on recimo kada krene iz Zagreba prema Bajakovu onda krene sa četiri kombija i krene samo lijevo, desno i pobere sve što treba i u povratku isto tako. Prema tome, o tome se da razgovarati međutim hitro.hr je sigurno jedan od najvrjednijih projekata koji je FINA radila i meni je izuzetno žao što je to netko naprosto prekinuo. Izuzetno mi je žao jer da se taj projekat nastavio možda danas u mnogim administrativnim zaprekama ne bi govorili. Isto kao što su bile one škare iz kojih su se mnogi smijali a te škare su samo trebale ukinuti niz bezveznih bezveznih zakonskih propisa, uredbi i pravilnika koji naprosto administrativno koče i koji naprosto rade ono što svi govorimo da treba ukinuti a to je gospodarstvenicima ukinuti prepreke, to je bio hitro.hr i to su bile one škare. Nažalost to je netko naprosto prekinuo i mislim da je to projekat koji bi u nekom moderniziranom obliku itekako trebao trebao završiti jer on bi dao naprosto nalog svima koji predlažu zakone da moraju napraviti reviziju tih zakonskih prijedloga i oni bi sami došli do toga koje zakone moraju ukinuti kao administrativnu barijeru. bio u MUP-u zbog oružnog lista pa su mi rekli da platim pristojbu od 40 kuna sa uplatnicom. Ispod MUP-a ima i pošta, Hrvatska pošta je li, pa kaže 45 kuna, dakle 12,5% 5 kuna na 40 kuna je 12,5% je usluga bila prilikom plaćanja. Tako da ono vaše da je FINA relativno najjeftinija u platnom prometu zaista je to točno. Kada ste govorili o tome da se platni promet prenio dakle sa FINA-e 2002./'03. godine na poslovne banke ali i druge ne samo poslovne banke, jer danas znamo gdje sve možemo platiti račune, neću govoriti imena firmi gdje možemo sve platiti račune, time je zapravo FINA i izgubila dobar dio svoje uloge i funkcije a i zarade. Spomenuli ste investicije, samo jednom rečenicom a to je da je, informatička oprema. Dakle, govorili ste o informatičkoj opremi kao glavnom alatu zapravo FINA-e, jer to svi znamo da je. Samo sam htio nadodati na to da je, da sam evo marljivošću svojom sračunao u rebalansu proračunu za ovu godinu a tako je relativno bilo slično i prošle godine za informatičku opremu svih ministarstava Republike Hrvatske oko blizu 600 milijuna kuna. Ovaj brojka koja je potrebna kao glavni alat zapravo u FINA-i to je 30 milijuna i 854 291 kunu zaista nije puno kada gledamo zapravo sve troškove u svezi nabavke informatičke opreme u cijeloj Vladi, državi i svim institucijama Republike Hrvatske. Odgovor na repliku Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Grubišić kada govorimo o platnom prometu onda ga treba možda pojasniti. Platni promet pravnih osoba do 2002. godine je išao isključivo preko FINA-e, I tada se moglo daleko lakše kontrolirati neplaćanje računa. Bujanje je uslijedilo nakon tog, onda je bila stagnacija jer smo imali gospodarski rast 5% i relativno se redovno plaćalo. Kako je rasla kriza, tako se produživao rok plaćanja. I možda bi bilo dobro da gospođa Buneta prikazala ovdje onu tablicu s kojom smo često znali politički manipulirati nešto posto poduzeća od ukupno svih poduzeća blokiranih bez ijednog zaposlenog. I oni su veliki problem prevara u Republici Hrvatskoj, prevara koje nisu učinili oni koji se vole ovako isticati, jer oni su zgodni istaknuti to su političari nego prevara koje se događaju u gospodarstvu. I bilo bi zgodno vidjeti taj podatak i onda vidjeti ovaj podatak što se tiče predstečajnih nagodbi. Da vidimo koliko se administrativno prebrisalo sredstava. Zašto? Pa zato kada bi u hrvatski platni sustav, kada ukupno masu sredstava se uštrcalo nekoliko milijardi kuna sve bi naprosto procvalo kao što je sada sve procvalo u Hrvatskoj, čim je malo bilo par sunčanih dana nakon ovih kiša i svega skupa. novčani sustav kada bi ušlo 4, 5 milijardi kuna, to bi se naprosto vidjelo. Ali mi se opet igramo administrativno, mičemo, brišemo, ovako, jer administrativno je taj dug nastao. Nekom je dana mogućnost da otvori novo poduzeće, a sve obveze ostavi na starom poduzeću a strojeve prenese u novo i tako stvara dugove i dugove i tako se ti dugovi nažalost narasli. Ali vrlo interesantno je s obzirom da nema tu puno političara onda nije zgodno lupati po tima jer nije logično da jedno poduzeće koje dobro posluje ima 25 ili 26 firmi, to je meni nelogično. Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Šuker, govorili ste o odnosu Vlade prema FINA-i. Kad god je Vlada donijela neku ozbiljniju odluku u odnosu na FINA-u slijedilo je nastradanje FINA-e, a dobrobit nekom drugom. Ukidanje platnog prometa pravnih osoba sa FINA-om nije samo imalo jednoznačnu štetu. Višestruka šteta je nastala, a i ova o kojoj vi govorite da su nabujala neplaćanja nakon takve odluke 2002. godine. Govorili ste i o odluci da FINA provodi predstečajne nagodbe, ali naglasit ću da FINA radi odgovoran i ozbiljan posao i da je to jedna od najozbiljnijih institucija prema kojoj se ima maćehinski odnos. FINA je neiscrpno bogatstvo, neiskorišteni kapacitet i ljudski i tehnološki. To je neiscrpna baza podataka koju Republika Hrvatska i ne želi koristiti nizašto. Nije nijednu odluku Vlada donijela da bi dobila nešto od FINA-e. Nasilno joj sad "uvalila" predstečajne nagodbe i dovela stručne ljude u FINA-i u neugodnu situaciju vrši čak ponekad i nasilje nad tim ljudima u provođenju predstečajnih nagodbi. Primjerice, oko roka produljenja. Po zakonu sada člankom 65. stavak 4. ako se u roku 120 dana ne provede predstečajna nagodba može se još 90 dana produljiti. Imamo gdje se produljuje, 9 mjeseci nije završen postupak i produljuje se. Prekidi su od 50, 60 dana, a mora produljenje biti nakon isteka proteka roka. I sad su ljudi u neizvjesnosti, ne mogu raditi i kršiti zakon, na njih se čak vrši i službenim dopisima pritisak da moraju tako postupati protivno zakonu. Tumači se zakon na neprirodan i štetan način i dovodi FINA-ine službenike u vrlo nezgodnu situaciju i treba ih zaštititi u ovom slučaju. Hvala lijepa. **Zgrebec, Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Marić, ako u zakonu piše nešto onda to nitko nema pravo tumačiti jer ako to tumači onda se dovodi do različitog postupanja u vrlo osjetljivom poslu, onda svi znamo kuda to sve skupa vodi. I kad govorimo o FINA-i onda meni je drago da mi danas svi raspravljamo ovako o FINA-i i da smo svjesni činjenice, ali FINA je prije 4-5 godina bilo predmet političkih obračuna u ovom domu, ja sam tada bio predsjednik Nadzornog odbora pa mogu reći kad se naprosto borilo da ta FINA oživi, da se ta FINA sačuva i da se nije tada, tada je bilo i 100 milijuna minusa da se razumijemo, ali se naprosto vjerovalo u instituciju, vjerovalo se u ljude i vjerovalo se u ljudsko znanje, a to je najveće bogatstvo. Nema većeg bogatstva od ljudskog znanja i možete vi postavit ne znam kakve strojeve, ne znam kakve kompjutere i kakve prostorije, ako nemate pametnu glavicu unutra ljudsku koja će to sve skupa nahraniti žali Bože svega ovoga skupa i to je samo dokaz da spašavanje FINA-e, doduše ona danas ima duplo manje zaposlenih nego što je imala 2002. godine i daj Bože da nikada nismo ukinuli Zakon o platnom prometu jer vjerojatno bi danas imali daleko bolju situaciju, ali to je bilo ono pomodarstvo. Nitko u Europi nema pa ajmo i mi to ukinuti. I možda bi čak i poslovne banke bile sretnije da je to ostalo u FINA-i, a da su one imale onaj svoj klinički sustav kakav su imali jer vjerojatno danas bi i građani bili puno toga svjesniji, vjerojatno ne bi imali 350 000 Dakle naprosto, ukinuli smo jedan sustav koji je savršeno funkcionirao, politički smo se prepucavali da bi konačno nakon 10-tak godina došli da moramo imati jedinstveni sustav koji će nas kontrolirati i onda još kad počnemo tumačiti proizvoljno onda imamo ovakvu situaciju kakvu imamo. I ono što nisam rekao, mi ćemo podržat ovo izvješće jer naprosto ne želimo bit nekorektni prema poslu za koji smo prije par godina tvrdili da će biti dobar i da će dati rezultate i sad kad daje rezultate ne možemo biti protiv tog izvješća. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Kolega Šuker, vi ste dobro u svom izlaganju naglasili određene stvari i zapitali ste se zapravo što Vlada želi od FINA-e i u kojem smjeru FINA ide i onda ste napomenuli da kvalifikacijska struktura u FINA-i daje prostora za određene edukacije, daje prostora za određene pomake. sjećam se da smo i prošle godine o tome razgovarali, šteta je s obzirom za povlačenje sredstava iz Europske unije koji idu u jako lošem smjeru što se Republike Hrvatske tiče. FINA nije razmišljala o tome s obzirom da ima šaltere i za fizičke osobe i za pravne osobe i za REGOS koliko znamo, pa da ima jedan takav šalter i u svim poslovnicama FINA-e vezan za pravne i fizičke osobe, za jedinice lokalne samouprave, za OPG-e gdje bi zapravo educirala svoje ljude u FINA-i davala onaj suport koji je potreban ne samo kod izrade projekata, već i kod povlačenja određenih sredstava što bi sigurno bilo dobro kako i za te strukture, a tako vjerujem i za FINA-u. I u tom kontekstu mislim da ste to jako dobro primijetili i šteta je što se to ne iskoristi na takav način. Hvala. Odgovor na repliku Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Babić, dakle ja sam samo u naznakama rekao da Vlada mora reći što hoće svima iz jednostavnog razloga što naprosto moraju se iskoristiti svi potencijali jer Hrvatska u ovom trenutku očigledno, potpredsjednik Vlade nije svjestan da nema infrastrukturu za programsku izgradnju projekata za povlačenje novaca iz Da sve u ovom trenutku intelektualne kapacitete Hrvatske stavi na jedno mjesto ne mogu se napravit projekti da mi povučemo sve ove novce. To su činjenice od kojih ne može pobjeći. Dal će to bit sutra FINA, dal će bit netko drugi, dal će to bit sveučilište, to uopće nije bitno, ali Vlada naprosto mora stvoriti temelj da prije svega onima malim i srednjim poduzetnicima koji možda nemaju toliko, oni su sjajni majstori ali nemaju razinu obrazovanja da mogu napraviti ovo ili našim poljoprivrednicima da to bude servis. Ako će to biti FINA onda se mora računati da tu treba dovesti stotinjak mladih ljudi koji će se educirati, koji će proći školu i koji će raditi taj posao. Ali onda Vlada kao vlasnik, kao osnivač mora reći da to želi od FINA-e. Ne može FINA ostati na ovoj razini kao što je, jer ako ostane na ovoj razini kao što je mi ćemo za tri ili četiri godine razgovarati o tome da praktički preko 50% prihoda od FINA-e su isključivo servis države, a to je ono što nije dobro. FINA mora ići ka tome da uzme dio novaca i dio posla od poslovnih banaka koji se da tako kažem poslovnim bankama gadi raditi. To je istina. Možda je riječ gadi ružno, ali naprosto oni su to smatrali uvijek poslom niže razine koji njima ne pripada. I zašto FINA to ne bi uzela, ima ljude, ima šaltere. Ali ponavljam u ovakvom Izvješću se naprosto moraju dati određene naznake da osnivač to je Vlada, ali iznad Vlade je Hrvatski sabor donese nekakav zaključak da Vlada ide u tom smjeru, pa da sljedeće godine kada raspravljamo o izvješću, onda raspravljamo u tom kontekstu. E onda će rasprava o izvješću biti na sasvim jednoj drugačijoj razini. **Zgrebec, Dragica Hvala poštovana potpredsjednice. Kolega Šuker, vi ste u svojoj raspravi rekli da je bruto dobit u 2012. godini u odnosu na 2011. povećana zahvaljujući tome što je obračunata manja amortizacija. Dakle, činjenica je da se amortizacijom može utjecati na financijski rezultat. To je stvar računovodstvene politike. Amortizacija se može obračunavati do maksimalno porezno dozvoljenih stopa, može se obračunavati i niža, po nižim stopama. Dakle, stvar je računovodstvene politike. Međutim, ono u što sam sigurna da ovdje u ovom slučaju, u slučaju FINA-e to nije bio razlog povećanja dobiti, a i sami ste sebe demantirali. Naime, najveća dobit kao što ste rekli, dakle je bila upravo u 2010. godini, a upravo je u 2010. godini obračunata sustavi, odnosno da su informatički sustavi APIS-a i FINA-e ovoga trenutka prenapregnuti i da bi se kod eventualne implementacije nekog novog projekta moglo dogoditi da padnu. Dakle, nešto slično se govorilo i u situaciji kada se uvodila fiskalizacija, dakle da će sustav Porezne uprave pasti zbog tog uvođenja novog projekta. Međutim, činjenica da sustav nije pao, dapače radi odlično.

Samo nije dobro izvadit rečenice iz konteksta. Ja kad sam govorio o amortizaciji ja sam govorio u sklopu cjelokupnog …/Govornik se ne razumije./… kako prihodovne, tako rashodovne strane. I uopće nisam govorio da je netko smanjio amortizaciju ili povećao dobit, nego sam samo rekao da amortizacija je trošak. I ako je trošak za 30 milijuna manji nego prethodne godine, zapravo 20 i još nešto milijuna, a dobit je veća za 16 milijuna da je logična stvar da je to se povezuje jedno s drugim. Isto tako, sam govorio koliko se smanjio prihod od javnog, zapravo povećao prihod od javnog sektora, Naprosto ukazujem na nekakve trendove. Ali gledajte, meni je dakle ako ste vi to tako i razumjeli uopće nije bila namjera niti nakana da velim da je dobit tolika zbog amortizacije, ako pogledate malo dublje izvješće ja nisam htio to elaborirati jer smatram to nebitnim, a Vlada je dala određene zadatke FINA-i što se tiče imovine da mora riješiti neke probleme i mislim da su riješeni nekakvi nekretninski problemi, pa i zbog toga je manja amortizacija ako sad već me povlačite za jezik da kažem do kraja. Tako da, ali to sam smatrao nebitnim u ovoj cijeloj priči. A što se tiče sustava, sustav je stvarno prenapregnut i uopće nije sporno. A što se tiče rezultata fikalizacije ja sve rezultate gledam na prihodovnoj strani. I dok bedak ne vidi na prihodovnoj strani rezultat toga ja ne vjerujem mu ništa. To što meni netko kaže ovako, a prihodi u državnom proračunu su takvi da smo morali uvoditi nove poreze onda je efekat fiskalizacije nikakav. Ili ste promašili sa nekim poreznim stopama, a vi dobro znate koja je to promašena porezna stopa. Prije svega ugostiteljstvo mislim. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolega Goran Marić. ova teza o odnosu Vlade prema FINA-i. Da se vratimo malo i u povijest. Zabrinjava činjenica da FINA kao jedna najvažnija financijska institucija u Hrvatskoj godinama nazaduje, a ne napreduje, godinama stagnira, a ne razvija se i to ne svojom krivnjom. Ponovit ću da FINA ima izuzetan ljudski potencijal, da ima izuzetno složen posao, izuzetno odgovoran posao. Ali nije ni čudo malo toga se ja sa sjetom prisjećam starih dana i svega da je bilo toliko dobra, ali se možemo SDK sjetiti doista kao jedne besprijekorne institucije. Žalim i danas za institucijom kao što je SDK, uništili smo je sami. FINA danas ne sliči ni blizu SDK ne vašom krivnjom, nego je to bio proces. To je trajni proces kao posljedica odnosa neprijateljskog države, vlasti prema državnoj instituciji brineći se više o nekim drugim interesima, nego interesima same FINA-e. Kad se samo moramo sa sjetom DVO-a tko se sjeća od nas starijih. Pa dok je bilo DVO-a nije bilo neplaćanja. Dok je bilo akceptnih naloga nije palo na pamet nekome ne platiti. Sve smo ukinuli i procvalo je neplaćanje, procvao je nerad, procvao je kriminal, upravo što smo uništili sustavan posao koji je funkcionirao u SDK-u. Pa mijenjali nazive, pa mijenjali poslove. Otimali posao FINA-i, davali privatnim institucijama a tjerali i dalje da FINA radi skoro badava za te institucije kojima je dan posao. sad smo ih opteretili sa predstečajnim nagodbama, doveli ljude, znam kakva je situacija kod vas, rade besprijekorno, rade da nemaju vremena za kavu a dovedeni su stvarno u nezgodnu situaciju. Netko će se jednog dana pitati je li rađeno po zakonu ili nije? Ako zakon propisuje da se pred nagodbenim vijećem u roku 120 dana mora završiti predstečajni postupak i da samo u iznimnim situacijama taj postupak se može produžiti za najviše još 90 dana kako je moguće ako je isteklo 120 dana i nema nikakvog odobrenja za prolongat daljnji, ne postoji, savjetodavno vijeće nije donijelo nikakvu odluku, 2 mjeseca nakon isteka netko se sjeti u savjetodavnom vijeću i donese odluku da se produlji rok naknadno za 45 dana koji je istekao već prije 2 mjeseca. I kaže, ne vi ne računate istek prije 2 mjeseca nego sad računate kad smo mi donijeli odluku. Po toj logici može netko donijeti odluku i za 2 godine pa će reći evo za 2 godine mi donosimo prolongat od 45 dana pa teče od današnjeg dana. Ne prozivam nikoga nizašto samo upućujem na neprirodan odnos, na nelogičan čini mi se i i neusklađen sa zakonom. I sad čovjek u FINA-i bira ili će posao zadržati ili će postupati kako u zakonu ne piše. Pa nemojmo dopuštati takve situacije i ljude dovoditi u takvu neugodnu situaciju. Jer će možda sutra nevini odgovarati. A moguće je, ne bih volio da itko odgovara. Evo, držim u ruci dokaz gdje je u 5. mjesecu prošle godine doneseno rješenje gdje je obustavljen postupak, gdje je istekao rok u 12. mjesecu i gdje se ništa ne događa i moralo se prekinuti postupak. U 3. mjesecu se donosi rješenje o prolongatu i još 45 dana se produljuje rok. I kad se ne postupa po tome dolazi mišljenje Ministarstva financija da su dužni postupiti bez obzira što je rok taj istekao. Ne bih bio na mjestu onih koji rade takav posao. A toliko ima divnih ljudi, toliko ima neiskorištene energije i potencijala ali nikako da Vlada pogleda što i na koji način može upotrijebiti na korist države i svih nas i unaprijediti je. Ali nema strateškog promišljanja. Je li Hrvatska poštanska banka za prodaju ili nije? Platili smo savjetnike, nismo prodali. A iz proračuna je isplaćeno za savjetnike. Ne može nitko to opravdati da je to dobro, nitko. Ne postoji argument koji će to potkrijepiti da je to, da A ako je strateška odluka da se HPB zadrži i da se možda dokapitalizira i sa privatnim kapitalom ali da se unaprijedi, da konkurira, pa toliko prostora ima u FINA-i, toliko može otvoriti novih poslovnica koliko hoće u svakom gradu na najboljoj poziciji. Nema takvih ideja. Zaposlili bi ljude iz FINA-e, a ne bi ih otpuštali. Kaže ima FINA imovine da ne zna što će s njom, a plaća zakupninu drugima. Nema Vlada strateške odrednice što želimo. Želimo li mi dobro ovoj Hrvatskoj ili želimo dobro samo pojedincima, i to uvijek na štetu državne institucije. Ovrhe FINA-u, a prihod na druge institucije. Toliko je to opsežan posao, toliko složen posao, a toliko neplaćen posao. Neplaćen i kroz plaću, neplaćen i kroz naknadu, neplaćen za one koji to rade, neplaćen i za FINA-u koja to radi. A platni promet samo odlukom više ne radi država nego rade drugi. Pa dobro kad se donese odluka da rade privatne pravne osobe platni promet pa neka onda s tim danom odluke prestanu sve obveze FINA-e. Zašto da FINA radi besplatno i dalje i da prijelazno razdoblje jedino ona trpi? Ali, ono što je najvažnije, izgubili smo nadzor slabljenjem funkcije FINA-e. Mi ne znamo što se događa u platnom prometu, mi ne znamo što se plaća. Mi imamo u platnoj bilanci milijardu eura godišnje statističke pogreške jer se ne zna što se u inozemstvo plaća. Dok je FINA radila posao znalo se za svaku lipu, za svaku kunu, tko je dužan, koliko je dužan, koliko je blokiran, zašto je blokiran, redoslijed blokada. Danas se ništa ne zna, danas banku puste, oduzmu joj rad i nakon oduzimanja licence, nakon što banka prestaje biti banka netko skida sa računa 9, 10 ili 11 milijuna kuna da se ne zna tko je to na 9 sekundi sekundi odblokirao račun i skinuo u čije ime i zbog koga? To se nije moglo događati niti se može događati dok je SDK, ZAP ili FINA radila. Zato bih pozvao na konačno jednu odrednicu stratešku što želimo od FINA-e. Mi samo znamo što želimo od ljudi u FINA-i, da rade ono što im se kaže i ništa drugo. A kakva je njihova budućnost, u kojem smjeru se razvija to nitko ne zna. Možemo i sutra ukinuti i to nije ne izvjesno. A zapravo možemo samo reći hvala svima onima u FINA-i koji radi tako težak posao, zato ništa ne preostane nego stvarno prihvatiti ovo izvješće ali ima prostora za još, za restrukturiranje ali nemojte samo molim vas povoditi se strukturiranjem pod krinkom pod krinkom otpuštanja, otpuštanje jednog radnika nije restrukturiranje a kamoli njih sto. Restrukturiranje, promijeniti posao, povećati opseg posla, proširiti djelatnost ali nemojte otpuštati ljude ni pod svaku cijenu, da vam netko to i zapovijedi ja vas molim, evo. Hvala lijepo. Krešimir Bubalo, replika. pa jedan dio je bio pod utjecajem bankarskog lobija a jedan dio vjerojatno su morali dati, no bitno je upravo da FINA zna što je cor biznis a šta je karitativni posao, prema tome bitni su novčani efekti i financijski da se izraze. No želim vam replicirati, malo prije ste rekli da će nevini odgovarati, nevini nikad ne odgovaraju kolega Mariću, a o predstečajnim bojim se da neće biti nevinih no zadnje ono što vam želim replicirati, rekli ste da Poštanska banka, plaćeni su savjetnici a nije prodana. Naime, plaćeni savjetnici jesu i mi u Klubu HDSSB-a mislimo da nije trebala biti prodana, dapače da trebamo jačati poštansku banku no isto tako bih volio da INA nije prodana i da smo više malo slušali savjetnike prošlosti kad smo privatizirali ono što je zdravo, posebice bankarski sektor a isto tako i energetski sektor. Prema tome, tu su problemi nas u Hrvatskoj što često nismo savjetnike slušali upravo smo radili na svoju ruku. Prema tome što su plaćeni savjetnici u Poštanskoj banki mi ne smatramo da je to loše isto kao što ne smatramo da je loše što Poštanska banka nije prodana. Hvala lijepa. Kolega Bubalo, kazali ste da su se savjetnici slušali ne bi bila prodana INA, savjetnici su se slušali pa zato je prodana i plaćeni poimence znam koliko koja je savjetnička tvrtka dobila za prodaju koje banke, koje tvrtke. Dakle, savjetnici su upravo i to savjetovali ali država koja svjesno otuđi svoje vlasništvo u telekomunikacijskom sektoru, PLIVA-u, INA-u, ona svjesno daje svoj ekonomski suverenitet u tuđe ruke i to se nikada nije smjelo dogoditi. A što se tiče COR biznisa FINA-e nažalost da danas pitate što je glavna djelatnost FINA-e, to više nitko ne zna. Ona se mijenja iz dana u dan. Nekad je to bio platni promet, nekad je to bilo kontrola, nekad što na sve, svašta a može biti i ništa. Danas je glavni biznis, najopterećeniji su ovrhama i predstečajnim nagodbama, najviše na to, kad sam rekao nevini će nastradati, zato što oni sami koji sudjeluju u provođenju ne odlučuju o tomu što zakon propisuje ili ne propisuje, oni su imenovani i moraju provoditi ono što je netko drugi naredio. Potpiše se savjetodavno vijeće, potpiše se evo dotični gospodin i kaže morate tako i tako postupiti. A taj koji propisuje u ime savjetodavnog vijeća o financijskom poslovanju ne zna ništa ali apsolutno ništa ne zna o financijskom poslovanju i potpisuje takve stvari. **Zgrebec, Dragica

o nečem počeli govoriti što me zagolicalo, zapravo smo i o tome razgovarali. Sad možete hipotetski zamisliti, a šteta je što o tome razgovaramo hipotetski Hrvatska poštanska banka, FINA i Croatia osiguranje što su mogli biti zapravo u RH, na koji na koji način se to zapravo moglo razvijati. Ne kažem da to nisu mogli, zapravo tvrdim da je to mogao biti jedan veliki lider ne samo u Hrvatskoj nego siguran sam i na prostorima puno, puno Odgovor na repliku, Goran Marić. Nažalost sa FINA-om se događa nešto slično samo na drukčiji način. ovo je jednokratna odluka i jednokratni proces a kod FINA-e je dugoročni proces zapravo iscrpljivanja i doći će u konačnici, pokleknut pa samo ako se prisjetimo koliko je otpušteno ljudi tamo, onda ćemo biti u jednoj godini po 700, 800. Koliko ima vas zaposlenih, koliko danas ima, kad govorite o Poštanskoj banci i Croatia osiguranju, pa Croatia Osiguranje je prodana za iznos upola manje nego u trenutku prodaje koliko je Croatia osiguranje imala novaca na žiro računu, u pola manje. A da ne govorimo o nekretninama, o COR biznisu, o potencijalu, o otvaranju sa tržišta EU, o Hrvatima koji žive izvan Hrvatske, koji će, koji su dobili konačno mogućnost osigurati se kod Croatia osiguranje i čekaju da se osiguraju i sad im je to omogućeno. Mi smo taj potencijal ispustili iz ruku, država sama radi protiv sebe, odnosno ima one koji u ime države rade protiv države i to je isto i sa Poštanskom bankom, to je isto i sa drugim bankama. Što se tiče FINA-e barem ima još nade i šanse za spasiti tu instituciju. Ali ako se donese još dvije, tri ovakve mjere kao što su bile oduzimanjem posla i usmjeravanje i ne štićenjem same institucije, onda će biti svega na 200, 300 ljudi, nekretnine po centrima gradova će se prodavati, ponovo rasprodavati, bit će sve više ljudi na zavodu za zapošljavanje i govorit će se kako je provedeno restrukturiranje i kako je sada dobit … veća. Državna institucija ne smije na takav način funkcionirati i sreća da uvijek ima u FINA-i odgovornih ljudi koji … i ova uprava odgovorno vodi posao i to je sreća za Hrvatsku. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Završna riječ, … gospođa Anđelka Buneta. Izvolite. Nakon ovakve vrlo korisne i konstruktivne diskusije teško je sažeti i na ovoj temi zamjeriti ako sam nešto zaboravila, pokušala sam pod zajedničke nazivnike slična pitanja sama sebi grupirati. Počet ću od ovih formalnih stvari, rečeno je da izvještaj bi trebao biti standardiziran da mi bi svi bili sretni, da imamo jednu standardnu formu kao u korporativnom, da kažem području poslovanja u privatnom biznisu, zna se što se prikazuje i koje informacije izvještaj treba dati. Mi smo koristili tu dobru korporativnu praksu, ali prilagodili je sebi jer ipak smo drugačiji, mi smo tvrtka u državnom vlasništvu, jest da smo osnovali posebnim Zakonom o financijskoj agenciji i treba sublimirati sve naše, reći ćemo raznorobne djelatnosti i poslove. Koncept našeg izvještaja je bio primjeren našoj organizaciji i klijentima naših usluga, naravno pa smo se time i rukovodili tako da nismo, nabrajali smo sve naše važne poslove temeljem ovo recimo za državu, ali predstečajne nagodbe počeli smo raditi, zakon je donesen 01.10.2012. godine i puninu informacija dobit ćete u izvještaju za 2013., što je i logično. Što se tiče i ovrha, išli smo sa, reći ćemo načinom izvješćivanja kao što je bilo i prije od naših prethodnika jer smo vidjeli i kad sam branila izvještaj 2011. godine da je, da kažem, dijapazon informacija koje smo dali u izvještaju, dobila sam barem dojam da je bio zadovoljavajući, dakle nismo išli u nekakvu dubinu. To je jedan od poslova koje financijska agencija obavlja. To je što se tog dijela tiče. Nova strategija, sada više nama naravno i nije nova jer tranzicijska strategija FINA-e završila je 2012. godine. Na temelju analize rezultata koje je polučila strategija tranzicijska 2009./2012. mi smo napravili novu, mi je zovemo inovativna strategija financijske agencije 2013./2017. Zašto? Ova je prestala, izanalizirali smo situaciju i kao jedna ozbiljna da kažem kompanija mi moramo imati strateški smjer kuda dalje vozimo i što mi činimo i u kojem smjeru, da kažem ponukani poviješću, prošlošću, svim ovim stvarima s kojima ste upoznati i o kojima ste danas mnoge diskusije su bile usmjerene, mi smo sami izašli sa našim viđenjem, znači FINA fakat ima dobrih snaga unutar sebe, kako mi vidimo svoju budućnost. Ta strategija je predstavljena našem nadzornom odboru i naš nadzorni odbor ju je usvojio. Naglasak je u principu na daljnjem korištenju FINA-nih komparativnih prednosti, prvenstveno ljudi, mreže, znači ljudi sposobni su i imaju bez obzira na stručnu spremu, reći ćemo jer je mahom srednja stručna sprema, mi imamo izuzetno lojalne zaposlenike, zaposlenike koji su strašno voljni učiti, zaposlenike koji naprosto žele, žive s tom kompanijom i ako oni ne mogu implementirati, integrirati sve ovo novo što se od nas očekuje i što smo sami sebi stavili i zacrtali u novoj strategiji, onda to nitko ne može. uz ljude i našu mrežu želimo integrirati nova informatička rješenja i implementirati ih, reći ćemo što mi vidimo da bi trebalo i državi kao našem partneru i vlasniku u konačnici i ovom komercijalnom dijelu posla gdje jedan od komercijalnih klijenata su naše banke. Rečeno je da investicije naše, ovo što smo planirani nisu izvršene u cijelosti, točno je, mi bi voljeli da se izvršio plan onako kako smo si zacrtali, međutim naši postupci u nabavi izuzetno drugo traju, ne zato kaj smo mi trampavi nego zato što se svi žale. Kruha nema za raznorazne tko se javi na natječaj i onda to obično završava na Komisiji za javnu nabavu. Dok se to završi naravno onaj stari ti je u kući ako se o radi nekim kontinuiranim poslovima koji naprosto ne smiju stati. To je naprosto tako i mi činimo sa svoje strane maksimum maksimuma da to ubrzamo, ali jednostavno procesi su takvi kakvi jesu. Rečeno je da radimo karitativne poslove, ja se s time stvarno ne bih složila. Mi naše poslove radimo temeljem ugovora u komercijalnom dijelu tučemo se sa konkurencijom na javnim natječajima i to su vražje bitke i u pravilu dobro se istučeno i dobivamo, poglavito u elektroničkom poslovanju i poglavito sa našim novim poslovima što imamo Arhivsko-dokumentacijski centar. Tu je bitka sa konkurencijom čak i stranom sada velika ali evo dobivamo. Što se tiče države kao našeg vlasnika koji nam daje poslove temeljem reći ćemo naših javnih ovlasti ili temeljem zakona što smo dobili predstečajne nagodbe, dakle ili imamo ugovorni odnos temeljem zakona regulira se da nam se posao kao što su predstečajne, a temeljem pravilnika je utvrđeno kolike su naknade za rad, za vođenje tih poslova, nagodbenih vijeća i koliko su naknade za ove postupke od 120 dana i postupke od 90 dana, dakle to je reći ćemo uređeno. Rečeno je da izlazimo u susret bankama, ja to ne bih nazvala da izlazimo u susret bankama. Mi se borimo za život, bukvalno za život pogotovo od kada smo ušli u EU nama je konkurencija svi veliki igrači Poljska, Švedska, Njemačka mi se moramo prilagoditi regulativama. Prvi ulaz je bio HUP 3, sada SEPA. Mi želimo ostati u toj utakmici pa dokle god ide i smatram da smo izuzetno kompetentni, a to smo dokazali na svim ovim inim konferencijama po Europi da Hrvatska ima NKS jedan od najbržih i najboljih u svijetu. Pa kaj bi to bacili? Dakle mi ćemo investirati u to, prilagodit ćemo se SEPA-i i konkurirat ćemo i tući ćemo sa konkurencijom u Europi. Kako ćemo proći? Ne znam, ali želimo proći, želimo probati jer ovo je naš kruh. Imamo Commitment ajmo to tako reći barem formalni i hrvatske udruge banaka i svih ovih velikih banaka u Hrvatskoj da uredu je odabrani put. Dakle mi moramo ići. isto se ne bih baš složila iz razloga što obično ide odozdo prema gore, skupljaju se zahtjevi odnosno želje ljudi i FINA je donijela politiku svoju za edukaciju koja zvanja joj trebaju i u kojim zvanjima će dalje školovati ljude. Prvenstveno nam trebaju pravnici, ekonomisti i informatičari, to su tri branše koje su nama jako, jako bitne

Imamo mi svoje interne pravilnike, akte napredovanja, to se poštuje. Prošle 2013.godine mislim da je napravljen povijesni iskorak u FINA-i u smislu koliko ljudi je a ja ću reći napravili smo si kriterije za napredovanje i otišlo je veće platne razrede. Napravili smo katalog radnih mjesta i obračun plaće, to je sada usvojeno, pregovaramo sa sindikatom. Od '99.-te godine je bila sistematizacija radnih mjesta u FINA-i, ovo će bit iskorak kvalitativno jako, jako veliki, usklađen sa direktivama, usklađen sa europskom praksom, dakle fakat smo se potrudili da po kući sve posložimo kako bi bili reći ćemo spremni za ovu tržišnu utakmicu prema van. Rečeno je da je kolektivni ugovor, mi smo kolektivni ugovor raskinuli sada da ne pričam zbog nekih reći ćemo formalno-pravnih zavrzlama. Točno je da imamo tužbe za neisplaćene božićnice, točno je da je nismo isplatili, jer je tamo opcionalno može isplatiti za pozitivne rezultate u dogovoru sindikat i uprava zašto nismo i pokušali smo to razgovarati sa našim sindikalnim partnerom. FINA iz prošlosti je opterećena sa nekoliko velikih, velikih sudskih sporova gdje se pokušalo van sudskih dogovoriti, naravno svi gledaju da kažem da prođu bolje u toj nagodbi. Mi nismo pristali na tu nagodbu jer bi to FINA-u koštalo 120 milijuna. S obzirom da nismo znali kako će dalje to sve ići htjeli smo što god ne moramo da sačuvamo novac jer nismo znali kako ćemo proći, to je razlog. Zapošljavanje u FINA-i pretežno ovo što je bilo, bili su natječaji, mi imamo proceduru interni natječaj, ako ne nađeš interno ideš na eksterni, na eksternom natječaju sve ovo što je zaposleno to je VSS pretežito pravnici i informatičari. Informatičari su nam ulaskom Hrvatske u EU 17 nam je otišlo to je bio udar za nas strašan i na taj način to smo popunjavali. Što se tiče FINA-e GS mi s obzirom da smo osnovani kao Zakonom o financijskoj agenciji nismo klasično trgovačko društvo ja ću to tako reći, pa nemamo ono pravo konsolidirano izvješće sa našom tvrtkom kćeri iako mi to za sebe interno radimo, nismo obveznici. FINA GS je bez potresa provela krizni plan, restrukturirala se. Ja ne znam dal je tko od vas čuo mi smo u jednom mahu otpustili 90 ljudi koji su bili na određeno vrijeme zaposleni, dakle nismo im produžili ugovore. Nakon toga kada smo proveli restrukturiranje i prve te mjere korake u kriznom planu počeli smo ponovno zapošljavati. Povukli smo opet te iste ljude kojima je ugovor na određeno izašao. Dakle, danas mogu reći 2013. je godinu FINA GS završila sa 7,8 milijuna dobiti. ali to ne bi mogli ni bez socijalnog partnera ni bez da kažem svih zaposlenih. Mi smo sami to između sebe, da Netko je spomenuo printere. Zamijenjeni su krajem 2012. kompletno u cijeloj FINA-i. Što sa silnom imovinom koju FINA ima, FINA ima 244 tisuće kvadratnih mjesta prostora. Da, na atraktivnim lokacijama, to je točno, neki su i zaštićeni spomenici nulte kategorije. Svi sada idemo prema ovom da dobijemo i te certifikate energetske učinkovitosti, dakle i tu smo započeli, vidjeti ćemo što možemo izvući iz europskih fondova, što ćemo, dakle sve brinemo i skrbimo za tu imovinu. Sve što smo mogli iznajmiti, iznajmili smo, gdje je postojao interes, naravno ne postoji interes u nekim malim sredinama gdje ne rade nikakve tvrtke. Evo prošle i pretprošle godine ukupno negdje oko 9 tisuća kvadratnih metara onog prostora koji nama ne treba mi smo iznajmili. Lijepa lova, u konačnici je Ne plaćaš troškove tako da se to ipak, ajmo reći na neki način vidi u našim knjigama. Šta će biti sutra s nama, ja mislim da smo mi dobre temelje u našoj inovacijskoj strategiji postavili. Da li će se to tako odvijati, ja mislim da da, jer nadzorni odbor nam je to usvojio. Hoće li se prekosutra nešto dogoditi ja vam na to pitanje ne znam, ne mogu reći. Mi radimo u dobroj vjeri kao da ćemo 100 godina. Ako smo preživjeli sve ove pretumbacije što smo proživjeli kroz prošlost što ste većina vas tu i pričali, ja mislim da mi imamo snage a da bi i mi htjeli da znamo gdje smo, naravno da bi htjeli u svakom slučaju i da svako malo se nešto ovako dogodi da moraš vlastitim snagama pokušavati riješiti mnoge probleme. Evo toliko. Hvala vam. Hvala lijepa. Goran Marić, replika. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Gospođo Buneta govorili ste trebaju li izvješća biti usklađena i unificirana ne bi trebala biti i tko god misli da izvješća trebaju biti standardizirana onda bojim se da ne razumije način poslovanja. Ne može se standardizirati izvješće HANFA-e, Agencije za nadzor pod tlakom ili Agencije za plaćanje u poljoprivredi sa izvješćem FINA-e. Nikako. Svaka institucija treba napraviti najbolje svoje izvješće.I mislim da vi možete, na tom ste putu ali da ga trebate doraditi. Da on treba biti bogatiji, ilustrativniji i sa više obrazloženja. Primjerice ovrhe, koliki je bio trošak, angažman po svim ovrhama, koliko je uložila FINA u taj posao i koliko je uprihodovala, kakav je rezultat u konačnici takve reakcije. Ukazali ste da nešto dobivate i temeljem zakona. Naravno da temeljem zakona nema prihoda. Ali interesantno je da država uvijek temeljem zakona oduzme posao FINA-i koji donosi prihod a donosi posao FINA-i koji nema prihoda. Pa ne može tako FINA opstati. Uvede vam predstečajne nagodbe a neda vam prihod a oduzme vam platni promet koji vam nosi prihod. A istodobno plaća clean start državnoj instituciji a vama ne plaća. zašto strategiju gospodarskog razvoja ne bi napravio institut državni besplatno. Zašto se njima plaća a vama ne plaća? Ne može, i to vas se opteretilo, sada je to vama posao glavni a netko tko u okviru radnog vremena može normalno napraviti clean start njega se u milijunima plaća. To je nedosljedna politika, tako se uništava tvrtka. I Krešimir Bubalo, replika. Naime, ja jesam u svom izlaganju rekao upravo ono što vam piše na strani 26. Novom cjenovnom politikom i izrazi se u susret potrebama i željama banaka kao najznačajnih poslovnih klijenata FINA-e. Znači, ne možete reći ne bih rekla da izlazimo bankama u susret a to vam piše u izvješću, malo ste kontradiktorni u odnosu na izvješće. No, ono što ste se dotakli u svom završnom govoru to je FINA GS. Ja bih volio da smo imali u ovom izvješću i jedan dio koji se odnosi upravo na njih jer 2012. je bio negativni rezultat 5,5 milijuna, godinu ranije 17,9, godinu ranije -4,4, drago mi je da je prošla godina pozitivna i žarko iščekujemo izvješće

napisali iz razloga što je to ajmo reći krajem negdje već 2011. dogovoreno sa bankama, znalo se, Hrvatska ulazi u EU ako želiš opstati u tom poslu naprosto moramo cjenovno ići dolje i uskladiti sve one cikluse NKS-a. Dakle, nismo mi to potpisali, ajmo to tako reći ali na nekim, reći ćemo đentlmenski način smo pristali jer je to jedina šansa da ostanemo u tom poslu i da pokušamo konkurirati kada Hrvatska uđe u Europsku uniju svim ovim velikim igračima što se tiče NKS-a. Zaključujem raspravu. O izvješću ćemo glasati u petak. I sada da se dogovorimo sutra za, nećemo nastaviti sa Izvješćem o radu probacijske službe s obzirom da iz Ministarstva pravosuđa ne mogu prisustvovati pa ćemo sutra početi sa Konačnim prijedlogom Zakona o državnim potporama i ići dalje redoslijedom a na točku 4. ćemo se vratiti u petak. Hvala